започва с това, че вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на пет минути.

Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Евгения Харитонова – член, Пенка Трендафилова – член, Владо Владимиров – член, и Георги Златев.

Да започнем оттам, понеже темата, за която сме Ви поканили за изслушване, е „Развитие на процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия“,

когато изслушвал различни становища и гледни точки на големите в минната индустрия в Чили, съответно на производителите на електрическа енергия, която фактически се доставяла чрез държавни компании, в един момент възникнал въпросът дали тази цена, която се предоставя от тези енергийни дружества с раздути щатове, не нанася щети именно на тези минни компании и по този начин те да не са конкурентоспособни. Именно този въпрос е трябвало по някакъв начин да бъде решен и тогава възниква моделът на либерализация на енергийния пазар, като се отделя съответно преносителят, отделят се производителите на

планово стопанство преди 90-а година, където всичко беше държавно, се определяше една цена – държавна, на която се доставяше на абсолютно всички потребители. В крайна сметка ние тръгнахме по пътеката на либерализация, защото това е правилният модел. Тази либерализация е основана на Третия либерализационен пакет, който беше приет, и заедно с двете директиви – газовата и електрическата, започнахме да либерализираме както нашия газов, така и нашия пазар на електрическа енергия.

Вече смятам, че ние сме я постигнали с различните промени в Закона за енергетиката до степен, че вече сме стигнали средноевропейския либерален модел на пазар,

Този модел, бих казал, че вече се оглежда от различни други държави – централноевропейски, и страни, близки до нас, и смятам, че това е правилният модел, с който може да се постигне тази справедлива цена. С последното изменение на Закона за енергетиката, което беше предложено от нас, от парламентарната група на ГЕРБ, всъщност ние развиваме модела на либерализация и го задълбочаваме. Все повече участници отиват на този пазар. Като задължаваме всички да отидат на Българската Българската независима електроенергийна борса, по този начин ние вече можем да сме сигурни, че цената, която се постига за различните продукти на тази борса, вече е пазарна. пазарна. На база споразуменията с Европейската комисия имаме задължение за нашите държавни дружества, с определени количества да гарантират ликвидност на пазара. Факт е, че с изменението на Закона за енергетиката вече задължихме всички производители да предоставят произведената енергия на тази борса. По този начин ние я направихме достатъчно ликвидна, така че да знаем, че на пазара се предлага наистина по пазарната цена. Разбира се, предстои още доста работа, защото всички малки потребители, домакинствата, трябва рано или късно – по-добре рано, да излязат на пазара и, както е в много европейски страни, тези потребители на екрана да могат да си изберат доставчик на електрическа енергия, да сменят този доставчик лесно, да могат съответно да си следят профила

Това ще доведе до спестяване и на много въглеродни емисии, които, така или иначе, са вече тема номер едно в целия свят, ще доведе до по-малка зависимост от доставчиците на външни енергоносители

изслушваните лица правят изложение в рамките на десет минути. Господин Иванов, заповядайте. Имате думата. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Когато преди четири години – на 2 април 2015 г., Вие в Народното събрание избрахте състава на настоящата Комисия за енергийно и водно регулиране, частично подменен преди една година, пред Комисията стоеше задачата да дадем своя съществен принос за решаване на три основни и важни за българската енергетика задачи, а това бяха: финансово стабилизиране на отрасъла, диверсифициране на източниците на енергия, които се доставят в България, и на трето място – по-нататъшна либерализация на енергийния пазар. Финансовата стабилизация беше необходима, защото тогава – в края на 2014 г., част от енергийните дружества, включително най-голямото – Националната електрическа компания, бяха в колапс, бяха в един фактически фалит. Комисията даде своя принос и мога да кажа, че финансовите резултати в отрасъла бяха чувствително подобрени. Относно диверсификацията е повече от ясно, че ако бъдат диверсифицирани доставките на енергийни носители за страната, конкуренцията ще ражда по-добро качество и по-ниски цени на тези енергийни носители. Вие днес, за което Ви благодаря, изисквате от Комисията за енергийно и водно регулиране да Ви информира по третия стълб от задачи, които Комисията решава през тези четири години, а това е по-нататъшната либерализация на пазара на електрическа енергия у нас. Ще ми позволите само с две думи да кажа, че в правно отношение либерализацията беше регламентирана още през 2007 г. с промяна в Закона за енергетиката, но фактически тя започна да се разширява през 2013 г., когато отново чрез Закона за енергетиката бяха задължени потребителите на електроенергия на високо и средно напрежение да излязат на свободния пазар.

След намеса на Енергийната комисия и сключено споразумение с нея бяха определени квотите, с които тези дружества ще участват на бъдещата енергийна борса. Комисията за енергийно и водно регулиране в средата на 2015 г. промени правилата за търговия с цел да създаде правната основа за създаване на независима енергийна борса и нейното функциониране. Това се случи на 19 януари 2016 г. В периода от 2016 г. до 2018 г. постепенно Борсата, която започна да функционира на сегмента „Ден напред“, продължи със сегмента на двустранните договори, с платформа за двустранни договори и с платформата за търговия в рамките на деня. В края на 2018 г. количествата, които бяха търгувани на Борсата, бяха 2,5 по-големи от тези, които бяха търгувани в 2016 г. Тогава те бяха около 2,5 тераватчаса електроенергия и бяха нараснали в края на 2018 г. на 6 тераватчаса електроенергия. Едновременно с това беше необходимо да се пристъпи към следващи действия за по-нататъшна либерализация на пазара. Към онзи момент – това всъщност е някъде месец януари тази година 62% от произведената електроенергия се търгуваше на свободния пазар. От тези 62% 19% беше енергия, която продължи като енергия за износ, а останалите 43% бяха търгувани за вътрешния пазар. 38% остана регулираният пазар на електроенергия у нас. Мерките за по-нататъшна либерализация, които бяха осъществени благодарение на промяната в Закона през месец май миналата година, включваха три основни дейности. На първо място, задължително през Борсата трябваше да излязат и да продават електроенергията всички производители на електроенергия с инсталирана мощност четири и над четири мегавата. На второ място, второ място, електроразпределителните дружества, които дотогава купуваха енергията на специално определена от Комисията цена и тези количества бяха често пъти обект на дискусия дали се използват действително за технологични разходи, бяха задължени да купуват енергията си от Българската независима енергийна борса. И третата мярка беше централизиране на търговията с електроенергия, търговията на едро, единствено на платформите на Българската независима енергийна борса. Това, което предстои аз съм изключително доволен, че на първо четене вече мина през Народното събрание като мерки за по нататъшна либерализация на пазара, което трябва да се случи в настоящата 2019 г. – се заключава в следното. На първо място, на Борсата излизат всички производители с инсталирана мощност от един до четири мегавата. Това прави общо около 1,5 тераватчаса електроенергия, които допълнително се предлагат на Борсата. На второ място, освен на Борсата, беше поет ангажимент да се създадат достатъчно различни пакети за електроенергия, като те включват различни опции – било само електроенергия в пикова зона, енергия офпик или базова енергия, енергия, която да бъде в рамките на петте работни дни, енергия, която да бъде за двата почивни дни. Това дава известна предвидимост на клиентите, които купуват от Борсата, както и на търговците на Българската независима енергийна борса. Второто действие, което предстои да се случи с цел либерализация на пазара, е е изискването всяка нова когенеративна мощност да бъде построена само и единствено, при условие че се провежда търг и той да бъде при недискриминационни и ясни правила. Това е в изпълнение на насоките за развитие на енергетиката в Европейския съюз, които изискват от 1 януари 2017 г. по този начин да има всякакво изграждане на нова когенеративна мощност, когато има наличие на държавна помощ, тоест когато им се дават преференции най често в цената. Постепенно стигаме до положение, в което очевидно е необходимо и част от потребителите на електроенергия, които в момента са на регулиран пазар, да излязат на свободния пазар. Вероятно в недалечно бъдеще, в рамките на една година небитовите потребители – това е дребният бизнес, обществени организации, институти, учреждения – ще излязат също на свободния пазар, но искаме да видим какъв е ефектът от предлагането на по-голямото количество електроенергия от производителите между един и четири мегавата инсталирана мощност. Като проблеми, които би трябвало да бъдат решени понастоящем и в бъдеще, искам да отбележа, че най-важните проблеми на свободния пазар на електроенергия, което е гаранцията за либерализация, са два. Първо, това е ниската ликвидност на Българската независима енергийна борса. Количествата, които се търгуват на нашата борса, са три пъти по-малко, отколкото тези на Унгарската борса, четири пъти по-малко от тези, които се търгуват на Румънската борса, и около осем пъти по-малко от търгуваните на Гръцката енергийна борса. Ниската ликвидност от своя страна създава втория съществен проблем, а той е голяма волатилност, големи промени в цените на електроенергията на свободния пазар, защото когато са ниски търгуваните количества електроенергия, отделен голям производител, каквито са например дружествата от състава на БЕХ или голям търговец, каквито вече имаме на Българската независима енергийна борса, може рязко да се промени цената на електроенергията. Очевидно високата волатилност може да бъде преодоляна с краткосрочни и дългосрочни мерки. За да се вместя в рамките на 10-те минути, искам само да кажа, че в крайна сметка голямата цел, която трябва да бъде реализирана и това ще даде възможност на един наистина стабилен енергиен пазар на електроенергия в страната, е да се осъществи свързаност на пазара на електроенергия на България със съседните страни. Аз съм удовлетворен, че освен с участието на Комисията за енергийно и водно регулиране, но също така с участието на българския Електроенергиен системен оператор и, разбира се, на Българската независима енергийна борса напредват в различна степен преговорите за създаване на свързан пазар с Румъния – касае се за сегмента „В рамките на деня“, с Македония – в сегмента „Ден напред“, и също в сегмента „Ден напред“ със Сърбия и Хърватска. Свързаността на пазарите по категоричен начин ще намали големите отклонения в цената на електроенергията на българския пазар. Но за да се осъществи свързаността, трябва, разбира се, чрез промяна в Закона, която се надявам, че ще бъде гласувана от Вас и на второ четене, да бъдат премахнати разходите за достъп и пренос, които в момента се събират от енергията, която е предназначена за износ, защото ние сме една от последните страни, да не кажа последната в Европа, която събира подобни такси. Това възпрепятства свързаността на пазарите, защото води до една разлика, която, изразена в евро, е около 5 евро и се заплаща за всеки мегаватчас изнесена от страната електроенергия.

искам да Ви уверя, че Комисията за енергийно и водно регулиране ще положи всички усилия процесът на либерализация на електроенергийния пазар в страната да продължи и да завърши в обозримо бъдеще с оглед ние да станем част от обединения европейски пазар на електроенергия – отначало регионален, а след това и обединен европейски пазар. Все пак човешкият морал ме задължава заедно с това пред Вас да изкажа моята искрена благодарност на един човек, който в продължение на четири години неизменно стоеше до мен и до членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и подкрепяше всяко наше действие, насочено и към либерализация, и към диверсификация на доставките, и към финансово стабилизиране на енергийния сектор. Това, Вие се досещате, е господин Делян Добрев (ръкопляскания чиято компетентност, почтеност и смелост силно ме впечатляваха и впечатляват. Изрично изтъквам: смелост, защото в тези четири години ние, прокарвайки съвместно действия към либерализация на пазара, безспорно нарушихме някои планове и засегнахме финансово определени групи – било производители, било търговци, било бизнес. Но ние действахме и действаме в името на обществения интерес, търсейки този крехък, но абсолютно необходим баланс в българското общество. Благодаря Ви за вниманието. Очаквам Вашите въпроси. Пристъпваме към конкретните въпроси. Започваме с въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Николов, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, уважаеми комисари! Първо, благодаря за топлите думи за колегата Делян Добрев, който много ще ни липсва. Той остави доста сериозна следа в енергетиката, и не само, но да минем към въпроса. Знаете, че с промените в Закона за енергетиката, който аз и колегата Добрев вкарахме – той все още е отворен, удължихме срока днес

отиват на свободен пазар, като трябва да подпишат договори за компенсации с Фонда за енергийна сигурност. Разбира се, досега НЕК ги пласираше на регулиран пазар.

с какво ще ги замените; това ще повлияе ли върху цената на регулирания пазар и очаквате ли да повлияе и върху цената на свободния пазар? Тоест да споделите Вашата визия във връзка с двете цени – едната не е крива, разбира се, едната е фиксирана, но другата е крива – относно това наше действие, абстрахирайки се от външни въздействия, примерно в сухо време, което няма да напълни язовирите и така нататък. Говорим за чисто механично, ако този закон влезе в сила, и всички други

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Няма съмнение, че цените на свободния пазар дават своето отражение върху цените на регулирания пазар, защото ако има много силно разминаване, това, естествено, поражда определено напрежение. Нещо повече, в края на миналата година, когато бяха екстремно високи цените на свободния пазар, част от потребителите на електроенергия, стопански преди всичко, които бяха излезли на свободния пазар, се върнаха на регулирания пазар, което е разрешено нормативно да бъде направено. Понастоящем цените на свободния пазар се определят от няколко фактора. На първо място, това е конюнктурата на пазара вътре в страната – потреблението, което се се изменя динамично в зависимост от сезона: през зимата значително по-голямо, през месеците април и май изключително ниско, стигащо често пъти до 2700 – 2800 мегавата. При това положение не може да се каже, че цените на свободния пазар са постоянни целогодишно. Вторият фактор, който силно влияе, и особено влияе в последно време, са цените на емисиите въглероден двуокис. Политиката на Европейския съюз за декарбонизация на икономиката, съответно и на енергетиката, наложи създаване на механизъм на Европейската платформа за търговия с емисии, при които се чувства определен определен недостиг на предлагани емисии, което повиши тяхната стойност от около 8 евро на тон емисии преди година до около 25 евро. Макар че в днешния ден – това, което видях час преди да дойда в Народното събрание – цената на емисиите достигна 26 евро на тон. Тези емисии трябва по определен начин да бъдат включени като разходи на термоелектричните централи, поради това че те действително изхвърлят много големи емисии, особено нашите централи, които работят на лигнитни въглища. По тази причина цената на свободния пазар нарасна значително. Относно нейното влияние върху цената на регулирания пазар, искам да отбележа, че има модел – по него работи Комисията за енергийно и водно регулиране, при който хората плащат за енергийната услуга, включваща в себе си електроенергия – това е енергийната компонента, мрежовите тарифи – това са достъп и пренос, разпределение и доставяне, и добавка задължение към обществото. С увеличаване на цената на електроенергията, тоест на енергийната компонента, се намаляват премиите, които се дават на производителите на електроенергия, доскоро с преференциални цени, а сега с премия. Това дава възможност по определен начин да се търси такъв подходящ баланс в повишаването цената на енергийната компонента и намаляване цената на добавката задължение към обществото, за да се защити общественият интерес

Няма да има въпрос от парламентарната група на БСП очевидно. Продължаваме с въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Заповядайте, господин Сиди.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! До 2019 г. изградените до 30 киловата фотоволтаични паркове за собствени нужди сключваха договори за продажба на произведената и неизразходвана от тях електроенергия с електроразпределителните дружества на преференциални цени, по мои данни около 210 лв. на киловат. В началото на 2019 г. КЕВР взима решение да намали ставката за плащане към физически и юридически лица, сключили договори с разпределителните дружества по този ред, като намалява цената от 210 на 80 лв. на киловат.

кое наложи тази мярка; какъв е относителният дял на тези производители в общия микс; защо се намалява цената в движение, след като тези хора са направили своите разчети към цена от 210 лв. и ще бъде ли приложен еднакъв аршин към всички производители на електроенергия от ВЕИ? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Господин Иванов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Сиди, производителите, за които Вие говорите, са известни като „производителите по параграф 18“. Те са около 290 производители и това, което всъщност Вие питате, има една съществена предистория. Тези производители са ползвали безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ райони“ и след построяването на техните ВЕИ паркове – това са преди всичко соларни паркове, те са поискали и тогава, в момента, за който Вие говорите, са получили преференциална цена. Незабавно е последвала реакция от Европейската комисия, която е заявила, че е недопустимо един производител на електрическа енергия да ползва преференции по две различни направления – в случая преференциална цена, след като са ползвали безвъзмездна подкрепа по Оперативна програма „Развитие на селските райони“. Нещо повече, България през лятото на 2015 г. беше предупредена за започване на наказателна процедура, като ответник от българската страна не беше Министерството на енергетиката, а Министерството на земеделието, храните и горите. По тази причина не Комисията, която не излиза с никакъв акт – нито решение, нито цена, а Народното събрание с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници в § 18 записва условията, при които се формира цената на тези производители.

Ако се иска промяна на тези условия, това е в ръцете на Народното събрание, ако то реши да промени цената. Искам все пак да Ви предупредя, че по този повод неколкократно от различни народни представители беше искана промяна на § 18 и Комисията по енергетика, а след това и пленарната зала отхвърлиха такава възможност. След това с подписите на 48 народни представители беше сезиран Конституционният съд относно § 18. Конституционният съд се изказа категорично, че няма нарушение на Конституцията и остави в сила § 18. Що се касае до това дали е голяма енергията, произвеждана от тези производители, не, енергията не е голяма и Вие сигурно това имахте предвид като подтекст. Енергията не е голяма, броя аз Ви съобщих, но се касае за принцип от

Няма да има въпрос от парламентарната група на ДПС. Няма въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Продължаваме с въпрос от ГЕРБ. Заповядайте, господин Ненков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа комисари!

Тогава си спомням, че Комисията съответно веднага се самосезира с цел да се установи дали има нерегламентирани практики, а именно влияние върху тази цена.

наистина е изключително важен, защото в един от януарските дни цената на свободния пазар в сегмента „Ден напред“ за базов товар достигна 207 лв. на мегават час – изключително висока цена. Това, разбира се, дава своето крайно негативно отражение върху всички големи клиенти, потребители на електрическа енергия, които най-често са големи стопански потребители, защото нарушава себестойността на тяхната продукция, респективно те губят и конкурентоспособност.

да решат своите проблеми с договорите, които имат със съответните банки. Те се възползваха от този период и фактически това допълнително количество, което трябваше директно да постъпи на борсата, то е около 1,5 тераватчаса електроенергия, се появи там в началото на тази година. На второ място, трябва все пак да се отбележи, че няколко големи търговци, които участват на повече от 10 борси в тази част на Европа – Централна и Източна Европа, и имат отлично разработени софтуерни механизми и специалисти в това отношение, следят ежеминутно борсите и правят бизнес с това да купуват определени количества от определена борса, когато цената там е ниска и да я продават там, където е висока. Поради ниската ликвидност на българската борса такива големи количества, закупени от нашата борса, доведоха незабавно до повишаване на цената. На трето място, разбира се, това е и самият сезон, защото през декември и януари месец потреблението в страната е най-високо, свързано с християнските празници в края на годината и началото на месец януари, с отпуски на хората, които често пъти са си вкъщи. Високото потребление изисква по-големи количества на борсата. Какво правим това нещо да не се повтори? Както вече казах, първо, в поредица от разговори, които проведохме с трите енергийни дружества от състава на БЕХ, бяха поети ангажименти за максимално предоставени на всички възможни количества електроенергия на Българската независима енергийна борса като за ТЕЦ „Марица изток 2“, разбира се, при условие, че цената на борсата е над себестойността на енергията, произвеждана от ТЕЦ „Марица изток 2“, защото в противни случаи ще има явно нарушение на Закона от ръководството на ТЕЦ 2. На второ място, за да се намали натискът върху сегмента „Ден напред“, НЕК пое ангажимента да предоставя водна енергия и енергията, произвеждана от ВЕЦ-овете на НЕК, основно за пикова енергия в рамките на „Ден напред“, с което да потисне цената на пиковата енергия. И, разбира се, на трето място, самата борса пое ангажимент да предложи на търговците и на клиентите пакет от различни опции, за което вече говорих, по начин да може те да закупят енергия в рамките на седмица, месец, тримесечие, вместо да се стремят да закупуват енергия от пазара „Ден напред“. Следващото, което ще стане с влизане в сила на промените, които се надявам да бъдат гласувани от Народното събрание в рамките на този месец, ще бъде излизането още на 1,5 тераватчаса електроенергия от производителите между 1 и 4 мегавата инсталирана мощност. Искам да отбележа неслучайно следното. Ние в момента не предлагаме на Народното събрание едновременно да включи излизането и на небитовите потребители, които сега са на регулиран пазар, на свободния пазар, защото искаме първо да увеличим ликвидността на борсата, а след това да се увеличи и броят на потребителите, които купуват енергия от самата борса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. Втори въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Господин Шопов, заповядайте.

впечатление, че се говореше за ТЕЦ „Марица 2“, говореше се за Козлодуй, говореше за други източници, но но имах чувството, че съзнателно се отбягва да се говори за тока от ТЕЦ „Марица 1“ и ТЕЦ „Марица 3“, което всъщност е голямото злободневие в българското общество. Всички сме наясно, че това са двете американски електроцентрали, от които обществото е задължено да изкупува ток от държавата на преференциални цени. От самото начало на съществуването на „Атака“ – от 2005 г., това е неотменна, постоянна наша тема, по която сме влизали в тежки конфликти и противоречия с управляващите мнозинства, с председателите на Комисията.

за тока, която се получава от двете американски електроцентрали, без и със ДДС, защото много често

3“ в общото потребление? Третият ми въпрос, който може би е най-важният:

цената в абсолютен размер или казано по-ниска в проценти, защото тя не може да бъде по-висока, на другата енергия – на целия микс, за който говорим? Имам още един, четвърти, въпрос. Знам, че това е една от най грижливо пазените тайни в държавата, но бихте ли могли да ми отговорите

В онези тайни при социализма имаше списък на събития и обстоятелства, представляващи военна държавна тайна. Може би и сега има някакъв такъв примерен списък?!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, Вие задавате въпрос, който, както казахте, повече от десетилетия стои пред българската енергетика.

трябва да се направи, за да стигнем до пълна либерализация на пазара, са някои неща. Първо, нова енергийна стратегия, която да посочи сегментите в енергетиката, тяхната роля, значение и количества в един дълъг период – до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. На второ място е именно прекратяването на дългосрочните договори с двете централи „ЕЙ И ЕС“ и „Контур Глобал“, защото всякакви такива договори, както впрочем и други в по-малка степен, но също сериозно участващи производители на възобновяема енергия и когенерации – всеки един от третия сегмент, които ползват държавна помощ, изкривяват пазара. Не може да има либерализиран пазар, когато има специални цени, дългосрочни договори и преференции.

доходи и здравословни проблеми, трябва да бъдат защитени. Тяхната цена ще продължава да бъде определяна от Комисията за енергийно и водно регулиране, докато цената при пълна либерализация на пазара няма да бъде обект на наша регулация. Относно двете американски централи. Договорите, които са сключени с тях, изтичат съответно: за „Контур Глобал

Комисията за енергийно и водно регулиране няма никаква възможност да въздейства предвид на това, че тези цени са в резултат на договор и клаузи по него, както беше казано, от представители на правителството, и от министър Теменужка Петкова: „Едностранното прекратяване или нарушаване на договора може да доведе до тежки финансови санкции от порядъка на стотици милиони евро, изплащани с решение на съда“. Независимо от това,

Значително по-ниска – от порядъка на 150 лв. за мегаватчас, е цената на „Контур Глобал“. Истината е, че цената беше по-ниска при тях в предишните години, но поради увеличаване цената на квотите – въглероден диоксид,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми комисари! 2015 г. беше ключова във връзка с темата „Либерализация“. Промените, които направихме, успяха да налеят ликвидност в енергийните дружества и да балансират енергетиката.

все повече го развиваме и надграждаме, така че да постигнем една пълна либерализация. По принцип

задължения през обществото може да компенсирате съответно нарастване на цената на свободния пазар.

енергетика, ще имаме абсолютно коректна и бих казал свободна договореност между потребителите. Най-дребните потребители, които може да си го позволят – не са енергийно бедни, и съответно търговците на електрическа енергия,

прекратим декапитализацията и на енергийните дружества. Разбира се, нарастването на въглеродните емисии, в които никой не се съмнява поради политиката на Европейския съюз и новите политики, които ще влязат в сила от 2020 г. с хоризонт 2030 – 2050 ни показват и направлението, което ще се развива в енергетиката. Това е чиста енергия, добита от възобновяеми източници. Бих сложил и ядрената енергетика, която не създава въглеродни емисии – нулеви, но там има други проблеми с обработеното ядрено гориво и при всички случай ще окаже огромен натиск върху въглищните централи. Този натиск трябва да го решим. Предстои съвсем скоро

Така че ни предстои ново предизвикателство и се радвам, че можем да вървим по този път. Тези смели решения, които досега ги взехме, показват своята показват, че нямаме скандали. Между другото в Комисията по енергетика за първи път виждаме една прагматичност, липса на на политически ежби, една хармония, в която можем заедно да решаваме – дори с колегите отляво, които ги няма сега. Сигурен съм, че мислят по същия начин като мен – това е начинът да извадим енергетиката от политиката.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги! Изслушах много внимателно диспута, който беше доста градивен в това Народно събрание, и смятам, че в значителна степен отразява и сложността на системата по регулиране на доставките на електроенергия. Тук искам да обърна внимание на народните представители, че в последните години започна да се говори по малко за пазар, повече за това да регулираме съществуващото положение. Аз мисля, че има сериозен резерв. преди този дебат, разгледах някои данни за енергетиката в Германия, защото винаги ме е учудвало това как тази голяма държава се реши да закрие всички свои ядрени централи, а някои, които не бяха влезли в експлоатация към приемането на Закона за закриването, изобщо не тръгнаха да вървят. И как германската държава успя да ангажира не само големите производители, но успя да ангажира гражданите, успя да ангажира общини – всички, за да започнат и те да се замислят как да внасят електроенергия в системата на страната си? В това отношение те работят добре. Голяма част от германското общество е вкарано в системата, при което то печели от това, че си е инсталирало съвременни и евтини генератори генератори на електроенергия. Имам предвид спадането на цената в Германия през последните 10 години на електроенергията – от 50 цента на 10 цента, от тези възобновяеми енергийни източници. В това отношение, разбира се, критика търпи Министерството на енергетиката, което като че ли в последните две години застина и не смее да излезе от рамките, в които се намира – никакви нови идеи, никакви нови инициативи не идват от това министерство. Но това е проблем на друг дебат. Първият въпрос е, че в България има солиден резерв за производство на електроенергия, ако това производство наистина се постави на пазарна основа и гражданите бъдат включени, и и микропроизводителите бъдат включени в тази система. Вторият ми въпрос е свързан с двете централи, както каза нашият колега, така наречените американски централи, които – аз не знам дали това Народно събрание отчита, какви какви антиамерикански настроения събужда в обществото ни фактът, че всяка една пенсионерка от 10 лв., доколкото съм чувал, плаща 6 лв. на тези централи? Толкова им е висока – цената им е в някои отношения три пъти по-скъпа, отколкото на останалите производители. Това насажда антиамерикански настроения в България, което не е добре. Това е нашият най-голям съюзник в НАТО. Ние сме членове на НАТО. Никъде няма такова нещо една страна да дойде и да наложи едни условия, които са за бананови републики, и да иска след това да я уважават! И да продължават да се инатят, и да поставят на колене правителството, и да поставят под съмнение функционирането на пазарната система в България. Точно тези централи работят по комунистически – и двете! Само в комунистическите и диктаторските общества е възможно да се определи една свръхвисока цена и на тази цена да се произвежда. Това е в разрез с нашите усилия – на това Народно събрание, да можем да приближим България колкото се може повече към обществата, които са със свободна търговия, със свободно стопанство. Тъй като времето ми изтече, последното нещо, което искам да кажа, е, че цялото ни общество е възмутено от така наречения студен резерв, който се внедри в нашата икономика по един особено непазарен начин. Защо този студен резерв не се използва в случаите, когато електроенергията достигне много високи нива и се отразява върху икономиката на цялата ни страна? Благодаря за вниманието. С това приключихме процедурата по изслушване съгласно чл. 113. Позволете ми да направя съобщения за парламентарен контрол на 12 април 2019 г.,

Николай Александров; и Евгения Алексиева. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Александър Сабанов. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Александър Мацурев; и Даниела Савеклиева. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова ще отговори на два въпроса от народните представители Красимир Събев; и Евгения Ангелова. 5. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Станислав Станилов. 6. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на три въпроса от народните представители Красимир Богданов; Борислав Борисов; и Емил Тончев. 7. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Кръстина Таскова.

министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Даниела Савеклиева; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Даниела Савеклиева; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Емил Тончев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Димитър Бойчев към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; - един въпрос от народния представител Елена Аксиева към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.